Den innkalte vararepresen- tanten for Hordaland, Benjamin Jakobsen, tar nå

Senterpartiets stortingsgruppe har derfor anmodet om at Aleksander Øren Heen velges som nytt varamedlem til valgkomiteen i stedet for Ivar B. Prestbakmo, som ikke lenger er medlem av Stortinget. – Andre forslag foreligger ikke, og Aleksander Øren Heen anses enstemmig valgt som varamedlem til valgkomiteen.